Državni tajnik Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Tomislav Ivić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici. U ovom Prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji predlažu se izmjene dva članka, članka 2. i 82. postojećeg Zakona. U članku 2. smisao, izmjena je u tome da se i hrvatskim braniteljima koji su stupili u postrojbe Hrvatske vojske i policije do 8. listopada '91., odnosno do 16. prosinca '91. godine, poginuli su, a nisu ispunili onaj zakonski uvjet za stjecanje statusa dragovoljca i svih prava koji iz toga proizlaze od 100 dana odnosno 30 dana ovom izmjenom prizna status hrvatskog dragovoljca, odnosno njihovim obiteljima i sva prava koja iz toga proizlaze, što postojećim člankom Zakona nije slučaj. Isto tako u članku 82. obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja naknadu obiteljske mirovine primali su umanjenu za 15%. Pa se predlaže izmjena tog članka u smislu da te obiteljske, odnosno naknade obiteljske mirovine ne budu umanjenje za 15% nego kao i obiteljske mirovine iza smrti hrvatskih branitelja. Naime, bivšim, prošlim Zakonom je bilo tako regulirano, a ta odredba je prenesena i u odredbe novog Zakona jer je u tadašnje vrijeme uveden porez na mirovine, pa su naknade mirovina smanjenja za 15% kako ne bi bile više od mirovina. U trenutku donošenje Zakona Zakon o porezu na dohodak je, i ta odredba još uvijek postojala, pa stoga predlažemo da se dakle ukine ova odredba o umanjenom iznosu iznosu od 15% s obzirom da je i u Zakonu o porezu na dohodak brisana odredba o oporezivanju mirovina obitelji stradalih hrvatskih branitelja. Za provedbu ovih izmjena zakona potrebno je u državnom proračunu za 2007. godinu tisuća 296 kuna, a u 2008. godini za provedbu je potrebno osigurati 8 milijuna Evo to je dakle suština prijedloga izmjena ovog zakona i ja se nadam da će ovaj uvaženi Dom ovo i prihvatiti. Hvala lijepa. Hvala. Predsjednik Odbora za ratne veterane, poštovani zastupnik Vlado Jukić. Izvolite. 2007. godine razmotrio je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 2. kolovoza 2007. godine uz prijedlog da se predloženi zakon donese po hitnom postupku sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Odbor je raspravu proveo u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno članku 81. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Odbor se ne protivi donošenju zakona po hitnom postupku, a isto tako niti stupanjem na snagu predloženog zakona danom objave u "Narodnim novinama". Predloženom izmjenom i dopunom zakona omogućava se ujednačavanje visine mjesečne naknade obiteljske mirovine, članova obitelji zatočenoga ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji nije ekshumiran i identificiran i identificiran s visinom mjesečne obiteljske mirovine, članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja, odnosno priznaje se status dragovoljca iz Domovinskog rata hrvatskim braniteljima koji su izgubili život do 15. siječnja 1992. godine, ako su obrani suvereniteta Republike Hrvatske pristupili najkasnije do 8. listopada 1991. godine, odnosno najkasnije do 16. prosinca 1991. godine. Vremenski rokovi propisuju se iz razloga ispunjenja uvjeta od 100 dana, odnosno 30 dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u slučaju da nije bilo smrtnog stradavanja. Također se propisuje i rok od tri mjeseca za prevođenje prava prema odredbama ovoga zakona. U raspravi koja je uslijedila, istaknut je problem vraćanja razlike koja je nastala s osnova 15%-tnog manjeg iznosa naknada obiteljskih mirovina, članova obitelji zatočenog i nestalog hrvatskog branitelja u odnosu na obiteljske mirovine članova obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Razlika u visini navedenih primanja traje od izmjene Zakona o porezu na dohodak, odnosno ukidanju poreza na dohodak za korisnike obiteljskih mirovina. Članovi Odbora, a i većina nazočnih predstavnika udruga proizašlih iz Domovinskog rata pozdravili su predložene izmjene i dopune jer one idu u korist članovima obiteljima smrtno stradalih te zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, ali i naglasili i oprez da se istima ne stvore novi problemi i nesporazumi među samim braniteljima. Također je naglašeno da se ovim izmjenama i dopunama trebao riješiti i problem prevođenja mirovina onih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su otišli u mirovinu prema općem propisu, a prije stupanja na snagu važećeg Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članov njihovih obitelji. Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno donio sljedeći zaključak: Predlaže se Hrvatskom saboru donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, poštovani zastupnik Josip Đakić. Izvolite.

Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava izmjene i dopune Zakona o pravima hrvatskih branitelja u člancima koji govore o tome da se i dragovoljcima proglase i svi oni koji su smrtno stradali, a nisu ostvarili onu pretpostavku koja je bila 100 dana ili 30 dana provedenoga u određenom periodu koji je govorio o statusu dragovoljca. Naime, ovim zakonom ispravlja se ono što je bilo zapreka za stjecanje … statusa te se ostvaruje pravo na naknadu koja proizlazi iz samoga statusa dragovoljca. Klub Hrvatske demokratske zajednice zapravo podržava i drugu izmjenu koja govori o ukidanju razlike između naknade koja je pripadala zatočenima i nestalima i smrtno stradalima tako da više neće biti 15%-tne razlike u primanjima onih koji se vode kao zatočeni i nestali i neće biti mogućnosti da se manipulira s njima kako jedni imaju, a drugi manje s obzirom da znamo da su i većina tih koji se traži, pitanje je samo kada će biti ekshumirani i pronađeni, a ne da se špekulira o njihovim primanjima, tj. primanjima njihovih članova obitelji. Možemo reći da ovim se poboljšavaju status koji je bio eto nepredvidivo u zakonskim, prijašnjim zakonskim omjerima ispušten i dovodi se da se još naknadno poboljšava status smrtno smrtno stradalih kao i obitelji članova zatočenih i nestalih. Na prijedlog zapravo udruge zatočenih i nestalih uz potporu svih udruga proizašlih iz Domovinskog rata, a i kao što smo čuli uz suglasje i jednoglasnu potporu Odbora za ratne veterane, vjerujemo da ovaj zakon i ove izmjene i dopune Zakona donose boljitak za one koji su stvarno najviše zaslužili najviše zaslužili u stvaranju obrani i oslobođenju domovine Hrvatske, a pogotovo dragovoljcima kao i članovima obitelji zatočenih i nestalih. Stoga klub Hrvatske demokratske zajednice podržava ove izmjene i dopune zakona kako bi se ispravile i ove sitne dvojbe koje su bile u dosadašnjim zakonskim pretpostavkama. Evo da ne dužim, vjerujem da će ovo biti na korist svima onima koji su najviše doprinijeli u stvaranju i oslobađanju Republike Hrvatske. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava. Poštovana zastupnica Božica Šolić. Izvolite. **Šolić, Božica (HDZ)** Hvala lijep. Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Zasigurno ove sve izmjene i dopune u ovom Zakonu o braniteljima i obiteljima donose ispunjenje zapravo uvjeta koje do sada nisu imali. Da se podsjetimo, u postojećoj zakonskoj odredbi smrtno stradali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata u razdoblju do 15. siječnja 92. godine nisu mogli ostvariti status nisu mogli ostvariti status dragovoljca Domovinskog rata, ako do dana stradavanja nisu imali ispunjen uvjet od 100 odnosno 30 dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske a članovi njihovih obitelji nisu mogli ostvariti prava po smrtno stradalom dragovoljcu Domovinskog rata i upravo iz tog razloga ovim zakonskim rješenjima postigla bi se mogućnost priznavanja statusa dragovoljca iz Domovinskog rata hrvatskim braniteljima koji su smrtno stradali u razdoblju do 15. siječnja 92. godine. Uz ispunjenje uvjete da su pristupili obrani najkasnije do 8. listopada 1991. godine, odnosno najkasnije do 16. prosinca 91. godine. Ovaj status dragovoljca bi se priznao smrtno stradalom hrvatskom branitelju ako ne bi do 15. siječnja 91. godine računajući od dana početka sudjelovanja u obrani imao ispunjen uvjet od 100 dana odnosno 30 sudjelovanja u obrani obzirom da ga je smrtno stradavanje prekinulo u ispunjenju uvjeta od 100 odnosno 30 dana sudjelovanja u obrani. Isto tako ovim Zakonom izjednačavaju se prava članova obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova obitelji nestalih ili zatočenih hrvatskih branitelja što zasigurno zahtjeva hitnost donošenja ovih izmjena i dopuna Zakona jer se radi o obiteljima koji su izgubili svoju djecu, svoje najmilije. Ne bih dalje obrazlagala jer je kolega Đakić obrazložio detaljno pa bih na kraju zaključila i istakla što je važno reći, da je Vlada Republike Hrvatske osigurala financijska sredstva u proračunu za provedbu ovih zakonskih odredbi u visini milijun 625 tisuća 296 kuna za isplatu u listopadu, studenom i prosincu. Ali na budućoj vladi je zadatak da osigura za 2008. godinu za istu svrhu 8 milijuna a za 2009. potrebno je osigurati u državnom proračunu 8 milijuna 501 kunu 181 tisuću kuna za provedbu ovog Zakona. Hvala vam lijepa. Hvala. Poštovana zastupnica Ruža Lelić. **Lelić, Ruža (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo u ovom mandatu smo imali više izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima i novi Zakon o hrvatskim braniteljima koji je usvojen 30. studenog 2004. godine gdje su doista sveobuhvatno nastojalo i riješilo pitanje hrvatskih branitelja, vratilo im se dostojanstvo ali i poboljšao materijalni položaj i materijalna sigurnost. Ja svakako podržavam i ove izmjene zakona iz članka 2. gdje se stječe mogućnosti, statusa stradalog dragovoljca iz Domovinskog rata za sve one koji su na žalost smrtno stradali i ne ispunivši 100 odnosno 30 dana u obrani suvereniteta. Također bitna izmjena je i ovo a radi se o 350 obitelji zatočenih i nestalih koji su do sada imali umanjenu mirovinu od 15% a znamo koliko te obitelji trpe, i koliko su zaista u teškom položaju dok se ne pronađu njihovi najmiliji i dok to pitanje nemaju riješeno. Evo za istaknuti je doista zanimljivo, da je Zakon koji je već stupio na snagu od 7. studenog 2001. godine znači odmah na početku bivše Vlade, gdje se odmah baš … obitelji zatočene i nestale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata da im se smanji mirovina za 15Ž% i da se na to uvede porez. Normalno da je izmjenom zakona to hrvatskim braniteljima niti se više oporezivalo, a evo s ovim načinom će se ta mirovina izjednačiti i neće morati čekati taj bolni trenutak identifikacije ili ekshumacije. Ja bih ovdje podsjetila još na neka pitanja hrvatskih branitelja koja su se uspješno riješila, ovim zakonom o hrvatskim braniteljima tu je osobito bitno, smatramo mislim da se to premalo naglašava i premalo zna, to je pravo na starosnu mirovinu, često puta se ističe oni koji su stradali, ranjavani razbolili se i tako imaju riješeno pitanje, dok oni koji su imali sreću da iz rata izađu živi i zdravi nisu imali kako su znali reći nikakve koristi. Ovo pravo na starosnu mirovinu omogućava im tu razliku da imaju 10 do 30% ovisno o dužini sudjelovanja u obrani suvereniteta domovine. Također bitno smatram institut invalidske mirovine jer znam u svojoj profesiji da je puno bilo profesionalne radne nesposobnosti gdje su onda te naknade puno manje u odnosu na opću invalidnost, zbog opće radne nesposobnosti znači ovdje je i to uvedena mogućnost, i ono što smatram osobito bitnim to je ta najniža mirovina. Institut najniže mirovine koja će doista riješiti evo pitanje svih onih koji nisu po drugom osnovu stekli mirovinu da imaju tu mirovinu koja je 40% od prosječne plaće svih zaposlenih u prethodnoj godini, to su sve zaista bitna poboljšanja da ne govorimo o Fondu hrvatskih branitelja i Fondu za stipendiranje. Osobito sam zadovoljna što se pitanje naše brigada domobrana riješilo u Županji njih preko 1000 i doista se zahvaljujem još jedanput svima koji su u tome sudjelovali, no i sama sam se susretala i javljali su mi se branitelji koji su bili maloljetnici i sudjelovali su u ratu, normalno tada su vođeni bili domoljubljem i hrabrošću a sada su ili ranjeni, ili bolesti i dolazili su mi po pitanju zdravstvene zaštitu, mislim da se radi o ne znam kojem broju nije mi to poznato, poznam samo one koji su mi se obraćali pa vjerujem da će se u nekom budućem periodu ovo Ministarstvo koje zaista sveobuhvatno skrbi o hrvatskim braniteljima naći odgovor i za to još jedan dio neotvorenih pitanja. Još jednom podržavam ove izmjene Zakona kao i sve dosadašnje. Hvala. Hvala. Poštovani zastupnik Petar Mlinarić. Izvolite. **Mlinarić, Petar (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Ovim Zakonom postigla bi se mogućnost priznavanja statusa dragovoljaca iz Domovinskog rata, Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata koji su smrtno stradali u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u razdoblju od 15. siječnja 92. godine, uz ispunjenje uvjeta da su pristupili obrani suvereniteta Republike Hrvatske najkasnije do 8. listopada '91., odnosno najkasnije do 16. prosinca '91. godine, odnosno ovaj status gdje se priznalo smrtno stradalom hrvatskom branitelju ako bi do 15. siječnja '92. godine računajući od dana početka sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske imao ispunjen uvjet od 100 dana, odnosno 30 dana sudjelovanja u obrani suvereniteta obzirom da ga je smrtno stradavanje prekinulo ispunjenju, ispunjenje uvjeta od 100 dana, odnosno 30 dana sudjelovanja u obrani suvereniteta. S obzirom na prirodu predložene izmjene i dopune zakona postoje osobiti državni razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku i za stupanja na snagu zakona danom objave u "Narodnim novinama" radi se o izjednačavanju prava osobito društveno osjetljivih skupina i to članovima obitelji Domovinskog rata i članovima obitelji zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja te se predlaže ovaj Prijedlog zakona raspraviti i prihvatiti po hitnom postupku objedinjujući prvo i drugo čitanje. Prijedlog za stupanje na snagu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o pravima hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u vezi je i s ciljem predloženog zakona. Cilj zakona je hitno izjednačavanje prava članova obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Vezano uz rečeni cilj zakona treba imati u vidu da se postupci prevođenja prava ne mogu okončati u kratkom vremenskom razdoblju pri čemu bi kasnije stupanje na snagu zakona produžilo i trajanje postupaka prevođenja prava predviđenih ovim Zakonom. U članku 1. predviđene priznavanja statusa dragovoljaca hrvatskih branitelja Domovinskog rata koji su obrani suvereniteta Republike Hrvatske u razdoblju 15. siječnja '92. godine. U članku 2. predviđeno je pravo na novčanu naknadu mjesečne obiteljske mirovine članovima obitelji zatočenog i nestalog hrvatskog branitelja bez umanjenja od 15%. U članku 3. predviđeno je da se mirovinska prava članova obitelji smrtno stradalih dragovoljaca iz Domovinskog rata člankom 1. ovog Zakona i prava na mjesečnu novčanu naknadu iz članka 2. ovog Zakona prevedu prema odredbama ovog Zakona u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu. Ovim Zakonom ipak pravda je bila spora, ali zadovoljena. Hvala